Gospođe i gospodo zastupnici, prelazimo na – - Izvješće o radu državnih odvjetništava u 2009. godini Podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske Državno odvjetništvo je dostavilo godišnje izvješće o radu sukladno odredbi članka 3. Zakona o državnom odvjetništvu. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za pravosuđe, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za ravnopravnost spolova i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Vlada je dostavila mišljenje. Žele li predstavnici predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državni odvjetnik, gospodin Mladen Bajić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Pred vama je godišnje izvješće o radu državnih odvjetništava u Republici Hrvatskoj za 2009. godinu i sadržano i metodološki napravljeno na sličan način kao onaj iz ranijih godina. Prije svega zato da biste mogućom komparacijom podataka dali ocjenu o stanju i kriminaliteta u progonu počinitelja kaznenih djela, i poslovima na zaštiti imovine Republike Hrvatske u čitavom nizu godina koji su iza nas. Naravno prilikom izrade izvješća, uvažavali smo i vaše primjedbe iz ranijih godina. Uvodno, možda radi javnosti, kazao bih samo nekoliko riječi o položaji i ulozi Državnog odvjetništva u pravnom sustavu Republike Hrvatske, iako vi to znate bolje od mene, ali radi javnosti je bitno znati što je to Državno odvjetništvo i čime se oni bave. Često puta nas se poistovjećuje sa tijelom općeg nadzora, a mi to nismo, tužitelji iz ranijeg vremena tamo do '70. godine su to mogli biti, bili su, ali mi to više nismo. Mi smo Ustavom i zakonom određeni kao samostalno i neovisno pravosudno tijelo, koje je ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske, te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i zakona. i zakona. O toj definiciji Državnog odvjetništva ovisi i naš djelokrug rada i sama organizacija Državnog odvjetništva. Dakle, imamo onoliko ovlasti koliko nam ih daju zakoni, a naša učinkovitost ovisi prije svega o kvaliteti i radu državnih odvjetnika i zamjenika i drugih djelatnika u sustavu državnih odvjetništava, ali i o drugim tijelima koja su nam dužna podnositi kaznene prijave, odnosno dostavljati podatke za naše postupanje zbog čega je kod davanja ocjene o učinkovitosti našeg rada na pojedinim područjima kako radi zaštite imovine tako i u progonu počinitelja kaznenih djela nužno uz rad državnog odvjetnika cijeniti rad drugih tijela posebno kad je u pitanju kazneni postupak. Ponovno ističem, bez pretenzija da branim rad Državnog odvjetništva, kako smo i mi prije svega tijelo kaznenog progona i da je naše temeljno pravo dužnost progona počinitelja kaznenih djela. A druga tijela, prvenstveno policija, pojedine uprave Ministarstva financija, ovlaštene su i dužne otkrivati počinitelje kaznenih djela i podnositi prijave Državnom odvjetništvu tako da od rada i od tih tijela ovisi uspješnost rada Državnog odvjetništva. Gledajući same statističke pokazatelje o kretanju i strukturi kriminaliteta koji su pred vama u godišnjem izvješću mi u Državnom odvjetništvu mogli bi biti zadovoljni rezultatima u 2009. godini kako sa stanjem kriminaliteta, odnosno borbi protiv njega, tako i sa radom nadležnih tijela. Međutim, to je naša opća ocjena, ali stanje na pojedinim područjima kriminaliteta pokazuje kako razloga za zadovoljstvo nikad dovoljno ili nikad dosta. Posebno ne na području korupcije i zlouporaba na kojim područjima smo krajem prve polovine 2009. godine, zahvaljujući prije svega novom Zakonu o kaznenom postupku, započeli sa intenzivnim radom na otkrivanju i procesuiranju mogućih zlouporaba u trgovačkim društvima u vlasništvu države. To je posebno obilježilo rad Državnog odvjetništva u drugoj polovini 2009. godine kao naravno i u 2010. Nešto o organizaciji Državnog odvjetništva. Poslove Državnog odvjetništva u 2009. godini obavljale su 53 Općinska državna odvjetništva, 20 županijskih državnih odvjetništava, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala i konačno DORH. U njima je radilo 577 dužnosnika, dakle državnih odvjetnika ili zamjenika i ostalo su djelatnici koji rade u različitim službama koje podupiru rad državnih odvjetnika, odnosno zamjenika. Od toga 300 državnih odvjetnika je radilo na predmetima kaznenim, a 200 na predmetima građanskih ostalo su državni odvjetnici. Zbog toga i naziv našeg izvješća nosi Izvješće o radu državnih odvjetništava u 2009. godini. Zbog toga svi oni dužnosnici i djelatnici su svojim radom i izlaganjem doprinijeli tome da Državno odvjetništvo u izvještajnom razdoblju prije svega bude ažurno, ali i dijelom uspješno u postupku pri čemu posebno naglašavam rad zamjenika ravnatelja USKOK-a. Nešto o godišnjem izvješću samom. Kao što je rečeno izvješće naše je sačinjeno temeljem čl. 40. Zakona o Državnom odvjetništvu i ono ne sadrži podatke o pojedinim predmetima što je sukladno i samom Ustavu RH, ali i s preporukama Europske komisije za ispunjavanje uvjeta za pristupanje RH Europskoj U izvješću se kroz statističke pokazatelje i iznošenje pojedinih tematskih cjelina prikazuje stanje i kretanje kriminaliteta te poduzete radnje itd., a sve kako biste vi mogli dati ocjenu o stanju kriminaliteta i njegovoj opasnosti za društvo u cjelini, ocjenu o kvaliteti zaštite imovine RH te naravno ako ocijenite potrebnim i naložiti poduzimanje drugih mjera u okviru ovlasti Hrvatskog sabora. Međutim, to ne znači da mi u Državnom odvjetništvu i ja posebno ne smatram kako Hrvatski sabor nema pravo raspravljati o svim područjima našeg rada i pojavnim oblicima. Državno odvjetništvo RH tijekom godine, povodom rasprava u pojedinim tematskim cjelinama dostavlja posebna izvješća nadležnim odborima Hrvatskog sabora pa i takova izvješća koja sadrže podatke i o stanju i pojedinih predmeta i donesenim odlukama, prije svega iz građansko-upravnog djelokruga našeg rada. Međutim, stvarnu ocjenu uspješnosti rada Državnog odvjetništva u konkretnim pojedinim kaznenim ili građanskim predmetima daju jedino i isključivo sudovi svojim pravomoćnim odlukama. O našem izvješću uz prikaz strukture predmeta i rada Državnog odvjetništva upozorava se na stanje i djelovanje pravnog sustava, nedostatku u zakonodavstvu i unutarnjem poslovanju Državnog odvjetništva te se daju osnovni podaci o kadrovima i materijalnom položaju Državnog odvjetništva. Rad na kaznenim predmetima, u 2009. godini došlo je do blagog porasta broja podnesenih kaznenih prijava za 2%. Iz svih ovih 10-ak godina koje godine su prikazane u našem izvješću pokazuju se neznatna odstupanja bilo da su kaznena djela, broj kaznenih djela u porastu ili padu, pokazuje se da trend ili stanje bolje rečeno u proteklim godinama je u osnovi nepromijenjeno u odnosu na ukupnu masu i broj kaznenih djela pa čak i njihovu strukturu. Što se tiče rada na tim kaznenim predmetima zadržali smo postignutu ažurnost, kod Državnog odvjetništva ostao je relativno mali broj predmeta u radu, svega 0,15%, a negdje 8 500 ukupno prijave su neriješene ili se nalaze u fazi kriminalističkog istraživanja. Što se strukture tiče jednaka je kao i ranijih godina. Najbrojnija su kaznena djela protiv imovine, zatim slobode prava čovjeka i građanina, zlouporaba opojnih droga itd. Što se tiče porasta ili pada broja kaznenih predmeta u našem izvješću smo iznijeli jedan zanimljivi podatak koji vam može kazati što znači određene promjene zakona koje donose promjene u broju i strukturi kaznenih predmeta. Primjerice, prošle godine izmijenjena je odredba članka 308. KZ-a gdje je propisano da će se kazniti kaznom zatvora u trajanju od 3 mjeseca do 3 godine onaj tko upravlja motornim vozilom iako je prema njemu primijenjena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom.

donose puno blaže kaznene sankcije nego što li su bile u prekršajnom postupku. Dakle, ta izmjena zakona je po našoj ocjeni, naravno ja tvrdim da sam u pravu bila totalno kontraproduktivna. Takvih situacija ima još i bezbroj, otprilike tako. Kriminalitet mlađih punoljetnih osoba unazad 5 godina je u padu, a jednako tako zadnje 2 godine i broj kriminalitet maloljetnih osoba. U odnosu na sve odluke koje smo donijeli protekle godine donesene su 52 tisuće 254 odluke, optuženo je neposredno 47,9% svih riješenih predmeta, ali je i odbačen veliki broj 41,3% prijava. Kad govorimo o odbačajima onda mislim da tu ne trebamo govoriti jesu li odbačaji rezultat uspješnog ili neuspješnog rada Državnog odvjetništva jer državni odvjetnik sukladno Zakonu o državnom odvjetniku svaku kaznenu prijavu bilo građanina, policijske uprave, inspektorata, porezne uprave itd., mora zavesti u upisnik kaznene prijave i o njima donijeti odluku. Zbog toga dijelom i opravdavamo ovako veliki broj odbačaja kaznenih prijava. S druge pak strane u odnosu na dio inkriminacija prije svega kod zlouporabe lakših opojnih droga državna odvjetništva su u prošloj godini kao što se to vidi iz Godišnjeg izvješća često primjenjivali institute koji su im omogućili Zakon o Državnom odvjetništvu, odnosno Zakon o kaznenom postupku pa i Kazneni zakon i odbacivali te kaznene prijave zbog takvih okolnosti takvih okolnosti djela koji ne zaslužuju kazneni progon u kaznenom postupku nego samo u prekršaju. U ukupnoj strukturi kazneno-pravnih sankcija zatvor sudjeluje sa 18,7% a uvjetnih osuda je 70% i novčanih kazni negdje oko 10%. Ova struktura se kreće na nivou standarda iz ranijih godina s tim da svaku godinu broj zatvorskih kazni je u porastu. Tu smo negdje u odnosu na paritete unije čak i strožiji po izrečenim bezuvjetnim kaznama zatvora negoli je to u zemljama Što se tiče prekršajnog postupka moram spomenuti jednu odluku Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maresti protiv Republike Hrvatske, u kojem je Europski sud za ljudska prava donio jednu odluku koja će imati dalekosežne posljedice i ima već dalekosežne posljedice za statističke pokazatelje u radu Državnog odvjetništva, ali ja mislim da je ta odluka dobra i omogućit će da pravosudna tijela u Republici Hrvatskoj ne vode paralelne postupke u prekršaju i u kaznenom postupku što je po meni nedopustivo. Ali unaprijed kažem da će statistički pokazatelji Državnog odvjetništva u sljedećoj godini biti bitno drugačiji upravo zbog presude Maresti. Ali to nas ne treba zabrinjavati, nego upravo dapače mora nas potaknuti da izmjenama Kaznenog zakona koji su sad u tijeku ne radimo dupliranje kapaciteta i istu odredbu ne prepisujemo iz jednog i drugog zakona. Dakle, i u Zakonu o prekršajima i u Kaznenom zakonu. Na taj način ćemo ipak postići ravnopravnost građana, ali s druge strane i učinkovitiji pristup u odnosu na progon bilo u prekršajima ili u kaznenim djelima. Rad na predmetima organiziranog kriminala posebno je interesantan i on je obrađen posebno u našem Izvješću. Prošle godine 1118 kaznenih prijava. Od toga 215 na oblast organiziranog kriminala, a 842 kaznene prijave se odnose na korupcijska kaznena djela u širem smislu. Broj prijava je otprilike na prošlogodišnjem nivou. Ali broj presuda je veći nego ranijih godina. Inače na području korupcijskih kaznenih djela Državno odvjetništvo je prošle godine glavnu pažnju usmjerilo upravo na korupciju više i visoke razine. Dakle, na najsložije predmete i to je angažiralo sve kapacitete USKOK-a odnosno Državnog odvjetništva skoro u cjelini. Naime, u radu na predmetima korupcije Državno odvjetništvo je izloženo izuzetnom strogom sudu javnosti što je u redu. Odgovorno je kako za otkrivanje tih kaznenih djela, tako i za uspješnost u postupku pri čemu se opet naglašavam zaboravlja kako je sukladno članku 38. prvenstvena zadaća Državnog odvjetništva kazneni progon počinitelja, a ne otkrivanje kaznenih djela. Dakle, naša primarna zadaća je da nakon saznanja o počinjenom kaznenom djelu i nakon što je od tijela otkrivanja primio kaznenu prijavu donošenje odluke o tome da li ima zakonskih osnova i dokaza za pokretanje kaznenog postupka. Naravno, pri tome je teret dokaza isključivo i jedino na Državnom odvjetništvu i nije dovoljno samo učiniti vjerojatno da je netko sudjelovao u korupcijskim kaznenim djelima, nego to treba debelo dokazati. Nešto o radu na predmetima USKOK-a još. U odnosu na 1262 prijave koje smo imali u odnosu na predmete iz USKOK-a Državno odvjetništvo je čak odbacilo 664 kaznene prijave. To je jedan podatak koji u prvi mah izgleda zabrinjavajući, ali nije zabrinjavajući jer smo ga posebno analizirali i posebno pratimo te odbačaje koji su se dogodili u uskočkim predmetima. Prije svega mislim da je najveći broj i sudaca, državnih odvjetnika, upravnih referenata itd. prijavljen zbog svake odluke s kojom jedna od stranaka nije zadovoljna. I to je razlog zašto je veliki broj tih kaznenih predmeta. Ali i jednako važan razlog je zašto je tako veliki broj odbačaja. Ti odbačaji su u većini slučajeva zakoniti, konačno transparentni su sa svojim obrazloženjem i dostavljeni strankama pa i oštećenicima tako da svak može kontrolirajući odluke Državnog odvjetništva preuzeti progon i ostvariti zaštitu na sudu, a državni odvjetnik ukoliko shvati da je pogriješio može se u svakom trenutku vratiti u kazneni postupak i ispraviti grešku, iako takvih grešaka ima izuzetno malo. Nakon dovršene istrage podnijeli smo 408 optužnica, odnosno optužili smo 408 osoba. 90% svih presuda, a bilo ih je 491 zbog korupcije u širem smislu je osuđujućih, dakle 90%. Od toga 63% je osuđeno na kaznu zatvora što je puno veći postotak nego kod uobičajenih standardnih redovnih državnih odvjetništava gdje nešto posto kao što sam rekao malo prije. Politika kažnjavanja za kaznena djela iz nadležnosti ureda bitno je strožija od politike kažnjavanja za redovna državna odvjetništva, a što je potpuno jasno obzirom da se radi o najtežim kaznenim djelima iz Kaznenog zakona. Međutim, unatoč donesenim presudama za pojedina korupcijska kaznena djela prerano je još donositi ocjene o radu, našem radu na ovom području. Jer tek ako naš rad doprinese stvarnom smanjenju korupcije, odnosno ako bar djelomično vrati povjerenje građana u rad u rad državnog odvjetništva, odnosno svih nas koji se bavimo otkrivanjem i procesuiranjem ovih kaznenih djela, te doprinese tome da percepcija korupcije bude manja, onda će naša ocjena tek moći biti pozitivna. Područje građanskog i upravnog prava je posebno prezentirano u našem Izvješću. Tamo smo kazali da je za 9,3% predmeta povećan broj u odnosu na godinu dana ranije što je normalno obzirom na pojačani angažman na uknjižbi državnog vlasništva. Zanimljiva je jedna informacija koja svake godine izaziva i vašu pozornost a to je vrijednost sporova građanskih. Ona je u porastu što nije dobro, a iznosi prošle godine 15,8 milijardi kuna s tim da je 12,4 milijardi kuna,

Većinu sporova tamo gdje smo mi tužitelji dobivamo, ali isto tako većinu sporova gdje smo mi tuženi gubimo što je po prirodi stvari logika. Tu su statistički pokazatelji detaljni, ali i s tim podacima možemo biti zadovoljni, iako moram priznati da u odnosu na ove izgubljene sporove većinom su radni sporovi koji su rezultat nepoštivanja kolektivnih ugovora i obveza koju poslodavci imaju prema, govorim o državi, koji imaju prema radnicima odnosno zaposlenicima. U odnosu na uknjižbu, naglasili smo posebice da smo u odnosu na 99,3% od ukupnog broja čestica stavili zahtjeve za uknjižbu državnog zemljišta zemljišta u zemljišnim knjigama, odnosno pred nadležnim općinskim sudovima. Ukazali smo posebno na problem poljoprivrednog zemljišta, za koje nema dokumentacije na način kako je preneseno u društveno vlasništvo, jer su fizičke osobe upisane u zemljišnim knjigama vlasnici itd., probleme oko bivših se./… itd., itd., ali o tome vam sve piše detaljno u izvješću, tako da ne bih želio ovdje gubiti vaše dragocjeno vrijeme. Nešto o materijalnom financijskom stanju i potrebama u svezi primjene novog Zakona o kaznenom postupku. U javnosti postoje različite ocjene zbog čega su upravo u drugoj polovici 2009. godine započeli neki značajniji predmeti. Ne upuštajući se u komentare o tome zašto je to tako, mogu odgovorno izjaviti kako je stupanje na snagu novog Zakona o kaznenom postupku u uskočkoj nadležnosti za Državno odvjetništvo kao cjelinu od posebnog značaja, i da je to odgovor za pitanje zbog čega, što se tiče Državnog odvjetništva. Novi Zakon o kaznenom postupku primjenjuje se u nadležnosti Ureda za suzbijanje korupcije od 1. srpnja 2009. godine i već prva iskustva u primjeni novog zakona pokazuju kako državni odvjetnik može primjenom novih procesnih odredbi u puno kraćem vremenu nego šta je bilo to do sada, prikupiti dokaze za donošenje odluke, bilo podizanja optužnice, ili od ustanka od kaznenog progona. Novi zakon omogućava brže i učinkovitije prikupljanje dokaza samim tim on je garancija veće uspješnosti u postupku ali samo uz pravovremeno ostvarivanje svih uvjeta za njegovu primjenu. U izvješću Europske Komisije koji danas čitate ili jučer, govori također da je napredak postignut u primjeni novog Zakona o kaznenom postupku, da je ubrzana istraga, te da je ostvarena bolja suradnja između Državnog odvjetništva i policije kad već govorimo o tome. Zakon bi se u cjelini trebao primijeniti na sva redovna odvjetništva, odnosno u redovnom postupku tek od 1. rujna 2011. godine, ali za to će trebati ostvariti značajne materijalne pretpostavke, o čemu pišemo u našem izvješću. Isto tako kad već govorimo o učinkovitosti pravosuđa, moram naglasiti kako smo zagovornici nastavka još brže reforme pravosuđa, pa čak i brže negoli je to usuglašeno tijekom pregovora u poglavlju 23., novi Kazneni zakon, izrada kojeg je u tijeku, i u kojem nadamo se neće kao do sada biti bagatelni kaznenih djela koje u bitnom opterećuju kazneno sudovanje, nego će biti prebačeno u zonu prekršaja, temeljita promjena stvarne nadležnosti kaznenog sudovanja koja će omogućiti da se više sudovi bave samo teškim kaznenim djelima, i konačno racionalizacija sudova i državnih odvjetništava će omogućiti brže i kvalitetnije postupanje u kaznenim predmetima. Kad govorim o racionalizaciji i o teškim kaznenim predmetima, onda posebno ističem takvo kazneno djelo zlouporabe opojnih droga iz stavka 2., koje čini ukupno 60% svih predmeta županijske nadležnosti, pa i nadležnosti Vrhovnog suda, odnosno Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, ne radi se o kaznenim djelima koji po svojoj složenosti trebaju biti u zoni rada županijske nadležnosti. Smatramo da bi ta kaznena djela trebalo prebaciti u općinsku nadležnost, i time rasteretiti županijske sudove, ubrzati postupke i time stvoriti uvjete za rješavanje teških kaznenih djela ratnih zločina, korupcije, organiziranog i gospodarskog kriminaliteta. Naglašavam 60% županijske nadležnosti bavi se zlouporabama opojnih droga, ali ne onima iz stavka 3. gdje se radi o grupama, …/Ne razumije se./… organizacijama itd., nego se radi o običnim dilerima koji jedan drugome prodaju nekakvu drogu itd. S tim u svezi naglasili smo i pitanje informatizacije Državnog odvjetništva radi dva razloga. Prvo unapređenje rada, a drugo jačanje unutarnje kontrole i nadzora rada državnih odvjetnika u jedinstvenom sustavu upravljanja. Inače u protekloj godini državni proračun Republike Hrvatske odvjetništva su koštala ukupno 269 milijuna kuna, od čega Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 19, USKOK 18 milijuna, županijska državna odvjetništva 77, i općinska odvjetništva 154 milijuna kuna. Sam USKOK je prošle godine oduzeo imovinsku korist od 24 i po milijuna, dakle puno više negoli je koštao državu za sada, iako to nije mjerilo uspješnosti njegovog rada, odmah da vam kažem. Što se tiče izvida kaznenih djela, i ograničenja temeljnih prava i sloboda, njih smo posebno naglasili u našem izvješću što je dobro. Jučer sam u našim medijima pročitao podatak koji je uznemirujući i neodgovorno, moram moram priznati neodgovorno iznesen u javnost, da se preko 80 tisuća građana prisluškuje na ovaj ili onaj način. To jednostavno nije istina. U prošloj godini mi smo imali 873 osobe koje smo slušali doslovce, od toga najveća većina dileri droge ili oni koji se bave prebacivanjem ljudi preko granice, dakle trgovinom ljudima. Ovakav podatak, ja govorim o zakonitom slušanju, za nezakonito ne znam, jer da bi znao za nezakonito onda bi donio, o tome govorim, ali mislim da ne može biti ni takav broj ni nezakonitih slušanja, pogotovo tvrdim da nezakonitih slušanja unutar sustava nema. Ako ima netko privatno to je njegova stvar, njega treba otkriti i progoniti. Državnopravna pomoć i suradnja naglašavamo kakvi su odnosi Državnog odvjetništva Republike Hrvatske sa zemljama u regiji, ali jednako tako i sa zemljama koje su već u Europi, odnosno sa Europskom unijom. unijom. Tu posebno moram naglasiti da sad imamo i državnog odvjetnika u …/Ne razumije se./…, dakle Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i Republika Hrvatska imaju svog predstavnika u …/Ne razumije se./… kao državnog odvjetnika ne samo za vezu i kolega Ćule je to postao od rujna 2009. godine. Što se tiče reforme pravosuđa i rada državnih odvjetništava na tom dijelu, već sam rekao, ali ću naglasiti da stojimo, nastojimo u okviru reforme pravosuđa još ubrzati reformu, tražimo da se što više primjenjuju alternativni načini rješavanja predmeta bilo u kaznenom ili u građanskim postupcima, jer to je ne samo trend kod nas, nego to su već zakonitosti koje se u europskim državama, posebice u Sjedinjenim Američkim Državama primjenjuju već čitav niz godina, gdje se skoro 80% svih predmeta rješavaju izvan suda. To je i naš trend, naravno to neće biti tek tako lako postići, ali svi ovi instituti koje je uveo novi Zakon o kaznenom postupku, bez obzira što se njime pisalo na jedan kriv način, i koji nema veze sa stvarnošću, omogućuju da to sve skupa ide puno brže i efikasnije. I na kraju zaključno još samo da kažem nekoliko rečenica. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske posebnu pažnju u svom radu usmjerava na nadzor nad radom nižih državnim odvjetništvom, odabir i edukaciju mladih državnih odvjetnika i zamjenika, obzirom da iz izvješća proizlazi da stotinjak državnih odvjetnika nedostaje u sustavu rada Državnog odvjetništva, ali to se odnosi prije svega na manje gradove, gdje nema baš posebnog interesa da se prođe cijeli onaj sustav nakon završetka pravnog fakulteta, pa do zapošljavanja u Državnom odvjetništvu, koji u konačnosti nije baš tako izazov za mlade pravnike koji imaju veće pretenzije da ostvare svoje ciljeve u nekim drugim službama. Uvođenje informatičkih programa su naši prioriteti i to radimo, osigurana su sredstva i to je samo stvar sad tehnike više ne podrške jer smo novac za to dobili i izrada tih programa softvera su prema svim svjetskim ili europskim standardima u tijeku. Uknjižba prava vlasništva također su naši prioriteti u građanskim odjelima, a što se tiče borbe protiv organiziranog kriminaliteta korupcije i nacionalnog kriminala i drugih teških kaznenih djela iz nadležnosti USKOK-a to vam posebno ne trebam ni govoriti, to su prioriteti koji su nastavljeni i u 2010. godini. Ali, moram naglasiti da sva ta kaznena djela i taj progon USKOK-a radi 25 zamjenika ravnatelja USKOK-a, slovima i brojem. Potrebni su nam naravno radi primjene novog zakona novi prostor i racionalizacija mreže državnih odvjetništava, izuzetno velika sredstva za opremu itd., ali to je stvar Ministarstva pravosuđa koje nas u tom pravcu mora pratiti. Ja o tome samo govorim usput, ali siguran sam da bi se ta sredstva morala osigurati ako bi ostvarili sve pretpostavke koje ste propisali u zakonima koje ste donijeli prošlu godinu. Na kraju predlažem da sukladno vašim zakonskim ovlastima nakon razmatranja izvješća prihvatite ga i pritom zauzmete stajališta u svezi sa stanjem i kretanjem kriminaliteta, utvrdite obveze nadležnih ministarstava i drugih državnih tijela kako bi se poboljšala učinkovitost kaznenog progona radi sprečavanja kriminala i unaprijedila zaštita imovinskih interesa RH. Hvala. Zahvaljujem Glavnom državnom odvjetniku. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Da, ja želim vjerovati da je ovim istupom Glavnog državnog odvjetnika doista demantiran ovaj napis u "Slobodnoj" o čemu sam mislio razgovarati za govornicom, "MUP kontrolira 40 tisuća telefona, a tajne službe barem još toliko." Ne daj Bože da je tome tako jer bi nas to doista vratilo u Rankovićevo vrijeme i mislim da je to potrebno, još jedanput vis-a-vis straha kojemu smo svi na neki način izloženi što se radi sa našim telefonom, jasno nedvosmisleno za govornicom kazati koliko je tih ljudi koji su bili na ovaj ili onaj način nadzirani bilo od MUP-a, bilo od tajnih službi. Jer ako je ovo tome tako, a neki dobacuju da je, onda jao si ga svima nama. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Zoran Milanović. Izvolite.

Poštovani predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Državni odvjetnik nije sportaš pa da ga slavimo i ucjenjujemo na temelju zadnjih rezultata u zadnjem kolu. Izvješće Glavnog državnog odvjetnika nije burzovno izvješće, tu ne vrijedi logika burzovnih dionica. Ocjena rada državnog odvjetnika je uvijek i isključivo ocjena njegovog rada u totalu. Trenutno stanje dionica je samo informacija. Nas zanima cijela dionica, cijeli put, a ovdje se radi o dugoj dionici na kojoj je bilo puno posrtanja, oklijevanja i padova. O tome mi danas kao i prošle i pretprošle godine kada smo iskazali nepovjerenje i kada izvješće nismo prihvatili, o tome mi danas govorimo. Želim izraziti podršku svim onim brojnim, anonimnim, neovisnim i profesionalnim državnim odvjetnicima, općinskim i županijskim, koji svoj posao rade kvalitetno bez obzira i bez obazira na politiku i na očekivanja politike. Kazneni zakon se treba provoditi stalno i bez kompromisa. Kompromis može biti sredstvo politike god se ne krši zakon. Ali ne smije biti sredstvo državnog odvjetnika kada odlučuje da li postupiti ili ne postupiti. Ukoliko to nije slučaj, ukoliko se ne postupa i ukoliko se kalkulira kvalitetni dokazi koji su ključ uspjeha u kaznenom postupku u demokratskim državama, kvalitetni dokazi, propadaju, ne nastaju, gube se. Kriminalci i kriminalni političari dobivaju predah i drugu šansu. Nemaju pravo na to. O policiji kao o vitalnom suradniku Državnog odvjetništva ćemo drugi put kada to izvješće dođe ovdje na dnevni red Sabora i kada ta točka dođe na dnevni red. O kvaliteti suradnje s Državnim odvjetništvom i utemeljenosti kaznenih prijava koje policija podnosi i o tome ćemo drugi put. O mogućim elementima kaznenih djela lažne kaznene prijave ili zlouporabe položaja i ovlasti u kaznenim prijavama koje je odvjetništvo odbacivalo i o tome ćemo drugi put. Ali, o tome bismo mi danas rado čuli koju riječ od državnog odvjetnika. Mi nećemo stajati na putu pravdi i zakonu. Nikada nismo i mi ćemo taj put i osvjetljivati i obasjavati kao dosada. A tko njime želi kročiti neka kroči. Da se ranije i odlučnije postupalo Hrvatska danas ne bi bila talac obračuna unutar jedne političke stranke. Ne bi bila osramoćena već bi bila članica EU, ne bi još pregovarala. SDP cijelo vrijeme zadnjih 7 godina tijekom izbornih kampanja i nakon izbornih kampanja jasno ukazuje na nedjela i očite zlouporabe koju odvjetništvo tek danas uočava. Cijelo vrijeme ukazivali smo na postojanje vrlo osnovane sumnje. Govorit ćemo, predlagati i kritizirati. Ovdje nema ničega i ne smije biti ničega osobnoga. Nikada nije bilo i nikada neće biti. A kada dobijemo i preuzmemo odgovornost osigurat ćemo sve uvjete koje politika može i smije osigurati da se zakon zaista provodi. Pozivamo državnog odvjetnika da provodi zakon i da u tome bude pravednik i osamljenik ako drukčije ne ide. Dokle god uživa podršku aktualne saborske većine, alternative nažalost nema. Ako ga netko u tome pokuša spriječiti, bilo politika, bilo policija neka ga kazneno goni. To je njegova dužnost. Ako ga i u tome netko osujećuje Neka kukurikne i da cijeloj Hrvatskoj do znanja tko je taj i tko je ta politika ili policija. To je dužnost državnog odvjetnika. To je njegova zakonska i društvena uloga. Upravo to državni odvjetnik usprkos očitim dokazima nije bio spreman činiti tijekom većine mandata, upravo to od njega smo očekivali, upravo zato nije ispunio naša očekivanja. Hvala.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 na samom početku da ćemo poduprijeti Izvješće o radu državnih odvjetništava za 2009. godinu što je naravno i očekivano prije svega zbog činjenice da se bilježi napredak u radu državnih odvjetništava. Na žalost bilježi se i porast broja kaznenih djela u pojedinim područjima. Pošto je potpuno za očekivati zbog atmosfere koja vlada u javnosti, u Saboru, zbog svega onog o čemu se govori to je uglavnom gospodarski kriminalitet, suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala. Ja ću u ime našeg kluba skrenuti pažnju možda na neke dijelove Izvješća koji bi mogli ostati zanemareni ili bi mogli biti procijenjeni kao manje važni, a oni sigurno nisu manje važni a oni sigurno nisu manje važni, a odnosi se na nasilničko ponašanje u obitelji, na kaznena djela vezana za zlouporabu opojnih droga, a isto tako i za kaznena Naime, kod nasilničkog ponašanja u obitelji u Izvješću piše da je tijekom 2009. godine došlo do neznatnog pada broja kaznenih djela nasilničkog ponašanja u obitelji u odnosu na 2008. godinu kada je bilo 1285 prijava, 2009. 1227, optuženih 812, osuđenih 743. Želim skrenuti našu pažnju na percepciju, ali bojim se ne samo na percepciju nego i na činjenice koje su vidljive u svakodnevnom životu, na mnoge dijelove statistike upozoravaju ženske nevladine udruge, ali ako pogledamo i neposredna susjedstva nekako se stiče dojam da tog nasilničkog ponašanja u obitelji ima više, da još uvijek nismo osvijestili u kojoj mjeri je to problem, u kojoj mjeri se za to može može odgovarati i u kojoj mjeri se za to mora odgovarati. Jer ne samo da se sjetimo za vrijeme nekih obljetnica. Jasno je da je 2009. došlo i do nekih poteškoća prilikom procesuiranja nasilja u obitelji, jer se ranije za obiteljsko nasilje podnosila i kaznena prijava i optužni prijedlog za prekršaj što više nije dopušteno zbog odluke Europskog suda. U slučaju osude za prekršaj ne može se voditi kazneno djelo jer se radi o već presuđenoj stvari, pa je zbog toga itekako nužna izmjena nekih zakona. Doista se nadamo da će ona biti vrlo brza, jer se može dogoditi da nasilnik za izbijeni zub ili oko odgovara jednako kao za krivo parkiranje. Kad se radi o kaznenim djelima vezanim za zlouporabu opojnih droga tu također bilježimo broj prijavljenih osoba za kaznena djela u zadnje četiri godine značajno smanjenje što može govoriti o dobroj prevenciji. Ali naravno ne treba kod tog posustajati. Posebno želim skrenuti i na pozitivan trend kod mlađih punoljetnika gdje također bilježimo pad kaznenih djela zlouporabe opojnih droga i ovdje doista to izvješće ne bih dovodila u pitanje. Kad se radi o kaznenom pravu zaštite djece i maloljetnika govorimo da je došlo do pada broja u 2009. godini za kaznena djela protiv spolne slobode i ćudoređa, ali i do porasta broja prijava za kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži i do porasta broja osuđenih što je sigurno dobra, kvalitetna poruka i možda bismo bez obzira na tzv. velike teme također trebali podcrtati da se ne dogodi da doista mladi ljudi, žene i invalidi ostanu zanemareni zbog toga što se mi uglavnom bavimo tzv. velikim temama. Ja u ime našeg kluba nemam namjeru polemizirati zašto se nešto nije dogodilo prije 10 godina, 8 godina Državni odvjetnik je nekoliko puta posebno isticao izmjenu Kaznenog zakona. Vjerojatno je želio skrenuti pažnju koliko je zapravo to bio osnovni ili jedan od osnovnih preduvjeta za kvalitetan rad. Ali je sasvim sigurno da se ne smije zaboraviti ni politička volja koja doista podsjeti. Važno je da se nešto počelo događati. Nikad nije kasno i dobro je da smo o tom vodili brigu i kod promjene Ustava. Mi ne želimo ući u zamku optuživanja i kretanja u krugu kad je trebalo početi tko nešto nešto nije uradio ili je. I ovo Izvješće dakle podupiremo, jer držimo da je nužno i da je dobro što je ovaj proces pokrenut. Htjela bih jedino nešto reći što bi značilo po nama, ne mora značiti da smo u pravu kad ovo Izvješće ne bismo prihvatili s obzirom na procese koji su krenuli. Držimo da bi uskraćivanje potpore bila jedna kriva poruka, pa možda čak i opasna javnosti, Europskoj uniji. Ali bi sigurno bila dobro došla poruka počiniteljima što bi moglo značiti da ili odustajemo od nekih procesa ili složit ćemo se naravno nitko nije nezamjenjiv ali bi sasvim sigurno to značilo i jedan time out koji ne bi bio dobar. koja se vodi, borba koja traži kontinuitet. Ona bi trebala postati jedna normalna pojava. Iskreno se nadamo da će se uskoro i broj televizijskih kamera pred vašom zgradom i pred vašim uredima smanjiti što bi značilo da smo shvatili o koliko se normalnom poslu radi. Držimo da je ovo Izvješće i prihvaćanje Izvješća s jedne strane i test demokracije. Bilo bi dobro možda, vidjela sam da je to malo prije i kolega iz SDP-a spomenuo a vjerojatno će se danas i pojavljivati takvo pitanje, da nam potvrdite ono što mi koji vjerujemo u rad i u funkcioniranje pravne države mislimo, a to je da nikad niste nešto držali u ladicama po nalogu, da vas nitko ne prisiljava da radite sada ili da radite drugačije. Dakle, da se radilo bez zataškavanja i da se ne radi ni o kakvim progonima neistomišljenika ili kako se to nekad u vremena koje drugi pamte bolje od mene govorilo o čišćenju drugarskih redova. Vaš rad i prihvaćanje ovog Izvješća je sigurno odgovor na pitanje koliko je Hrvatska poželjna gospodarska destinacija, poželjna za investitore, za ulaganja, koliko je ona u krajnjem slučaju poželjna i kao turistička destinacija. Zanimljivo je gledati potpuno očekivanu raspravu, kolege iz SDP-a koliko sam shvatila nisu spremni poduprijeti ovo izvješće, a oni zapravo izravno profitiraju iz nehata od vašeg rada. Koliko znam klub HDZ-a će poduprijeti vaše izvješće, a upravo taj klub i ta stranka je najčešće na udaru. Onaj tko gleda i tko će slušati ovu raspravu sa strane, možda će shvatiti da ako imate odmak od jednih i od drugih ste na dobrom putu. Ono što bi sigurno trebalo napraviti što prije, da biste i vi mogli raditi i da bismo i mi svi bili manje opterećeni normalnim poslom koji radite, a to je pokušati spriječiti curenje informacija koje sigurno šteti vašem radu, ali vjerujte i šteti općoj poduzetničkoj klimi. Hvala lijepo. Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a, uvaženi zastupnik i potpredsjednik Doma Vladimir Šeks. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici, gospodine glavni državni odvjetniče. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat i dati zeleno svjetlo izvješću o radu državnih odvjetništava za 2009. godinu, a time podržati i rad Državnog odvjetništva, a posebice dati i potporu i odati priznanje čelnom čovjeku Državnog odvjetništva, glavnom državnom odvjetniku Mladenu Bajiću u uspješnoj i efikasnoj borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Državna odvjetništva u svom zakonskom djelokrugu, kao osnovni cilj je osnovno njegovo pravo i dužnost je progon počinitelja kaznenih djela. i druge državne institucije, u sklopu Ministarstva financija, revizija, financijska policija, Porezna uprava, ovlaštene su i dužne otkrivati počinitelje kaznenih djela, i podnositi kaznene prijave državnim odvjetništvima. Državna odvjetništva, sva državna odvjetništva Republike Hrvatske postigla su u izvještajnom razdoblju impresivne rezultate, osobito u progonu počinitelja kaznenih djela korumptivnoga karaktera i organiziranoga kriminala, za što im je snažno oruđe i alat dao i Hrvatski sabor, donijevši izmjene Zakona o kaznenom postupku, koje su u pogledu kaznenih djela iz ovlasti USKOK-a na snazi od 1.7.2009. godine. Progon koruptivnih kaznenih djela iznimno je značajan i radi ulaska Republike Hrvatske u završetak pregovora, i zatvaranje poglavlja 23. pravosuđe i temeljna ljudska prava. Napredak Republike Hrvatske u izvješću Europske Komisije jučer objavljenom, pokazuje da iz toga izvješća proistječe da je Republika Hrvatska ostvarila značajan napredak u pogledu ostvarivanja onih mjerila koja su vezana za poglavlje 23. pravosuđa i temeljna prava. Ovaj napredak ocijenjen kao dobar korak, iskorak Republike Hrvatske od strane Europske Komisije. Treba zahvaliti efikasnom radu Državnog odvjetništva, USKOK-a, i glavnog državnog odvjetnika u progonu koruptivnih kaznenih djela. Stoga su politikantske i maliciozne spletke o navodnom pokušaju Hrvatske demokratske zajednice, o smjeni i o pokušajima da se smjeni glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića iz najmanje dva razloga. Prvo jer ga je Vlada Hrvatske demokratske zajednice, koalicijska Vlada, predložila za novi reizbor, za novo mandatno razdoblje od četiri godine, mi smo za njega u koaliciji i glasovali u Hrvatskom saboru, za razliku od SDP-a koji nije podržao novi reizbor glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića u veljači ove godine i bio je protiv njegovoga ponovnoga reizbora. I iz drugog razloga, druge skupine razloga, što pojedini medijsko-politički lobiji idu s jednim popularno rečeno spinom, da naštete i oštete političke interese Hrvatske demokratske zajednice sa tim spletkama i sa spinom da HDZ želi smijeniti Mladena Bajića jer njegovom smjenom želi se pokazati da je Hrvatska demokratska zajednica želi smijeniti efikasnoga, uspješnoga, i na europskoj razini afirmiranoga borca protiv korupcije i organiziranoga kriminala. Odluka SDP-a da u veljači ove godine prilikom reizbora ne podrži Mladena Bajića za novo mandatno razdoblje, jednostavno ukazuje, a i današnja rasprava predsjednika i predstavnika SDP-a, gospodina Milanovića, koji daje i u današnjoj raspravi negativnu ocjenu rada glavnog državnog odvjetnika, da se zapravo sa stajališta SDP-a ova rasprava o izvješću o radu državnih odvjetništva sa stajališta SDP-a svela na raspravu o radu i djelovanju glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića. Najava je dakle SDP-a koja je bila izrečena, i koji su bili glasovali, kada su glasovali protiv izvješća Državnog odvjetništva kada su u veljači ove godine glasovali protiv njegovoga ponovnoga reizbora i najave koje dolaze iz redova SDP-a da će ukoliko pobijede na izborima oni promijeniti Glavnog državnog odvjetnika i da će staviti nekoga drugoga, instalirati nekoga drugoga koji bi trebao služiti političkim interesima SDP-a i da SDP putem sebi podobnoga čovjeka neutralizira i zaštiti članove SDP-a od nekih eventualnih kaznenih progona. Odluka SDP-a i danas da iskazuje nepovjerenje radu državnog odvjetnika pokazuje da se želi dati nepovjerenje Glavnom državnom odvjetniku. To je izrečeno u bezbroj emisija, u bezbroj intervjua čelnih ljudi SDP-a, a danas je to pregnantno izrazio i predsjednik SDP-a gospodin zastupnik Zoran Milanović. Tako da smo vrlo uvjereni uz sve vaše drage smiješke, nezaboravne osmijehe koje vi dijelite koje nikad nećemo zaboraviti da vi zapravo želite promjenu na čelu čelnog čovjeka Državnoga odvjetništva. A zašto želite promjenu, zašto mu ne dajete povjerenje? Ne dajete mu povjerenje jer očekujete zato što sam rekao i u veljači prošle godine što nije svirao i što nije po notama SDP-a. Zato mu ne dajete povjerenje i zato želite i zato stvarate jedno uvjerenje da se ne treba ni prihvatiti ovo Izvješće o radu državnih odvjetništava u kojima je glavno težište i točka i temeljno uporište borba protiv korupcije i organiziranoga kriminala. Kao što rekoh HDZ će dati i glasovati i za ovo izvješće, a time će glasovati i za povjerenje na posredni način i Glavnom državnom odvjetništvu i USKOK-u i uopće uspješnom radu Glavnog državnoga odvjetništva i odvjetništva u cjelini u suzbijanju koruptivnoga kriminala i organiziranoga kriminala. I na kraju, u pogledu onoga dijela izvješća, glavni državni odvjetniče, na str. 50. koji se odnosi na izvide i istraživanja ratnih zločina počinjenih tijekom 2. svjetskoga rata od strane komunističkoga režima vi ste iznijeli jednu opasku da istraživanja o tim zločinima i zločincima daju osnova za tvrdnju da su da je počinjenje tih zločina zapovjeđeno iz tadašnjega vojnog i političkoga vrha. Hrvatska javnost već duže vrijeme očekuje da se jednom konačno oni koji su još preživjeli iz tadašnjega vojnoga državnoga i političkoga vrha komunističkoga režima da se procesuiraju. To su zločini koji ne zastarijevaju, ima među njima još itekako aktivnih koje treba i procesuirati ih. Ovaj vaš smijeh koji dolazi sa ove strane doista je svakog poštovanja i svakog respekta vrijedan i pokazuje vrlo zorno pokazuje vrlo zorno jednu od vaših karakternih osobina jako dobrih. Molim vas, bez dobacivanja iz klupe. Upozoravam vas, tražite da bude mir kad vi govorite, osiguravam, i mir kad govore drugi zastupnici. Na redu je klub IDS-a, uvaženi zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjeni državni odvjetniče, uvažena gospodo zastupnici. Svima nama biti će daleko zanimljivija, pa i hrvatskoj javnosti, recimo rasprava ili Izvješće za 2010. nego za 2009., a pogotovo ovaj period od 9. mjeseca ove godine do Božića. A na što mislim? Pa ja ću reći posve otvoreno, nemojmo se ovdje farbati niti narod zanima nasilje u obitelji, ja znam da je to ogroman problem u kojem je moja prethodnica spominjala niti Europa u kojim je govorio gospodin Šeks nego posve otvoreni, možebitni optužni prijedlog protiv bivšeg premijera o čemu u velikoj mjeri u zadnje vrijeme spekuliraju mediji. A mediji, ja ću reći ovako, ne rade ništa drugo gospodo što im inače ne suflira ili ekipa na vlasti ili te informacije dolaze iz odvjetništva ili dolaze te informacije od tuženih. I zato bih želio reći gospodo u Državnom odvjetništvu ili pravosuđu svejedno, nemojte nikome držati štangu, nikome. Ni vlasti, ni kapitalu, nikome. Mi Istrijani bi rekli kakve god su batice nekada bili. Svi imaju pravo na fer suđenje, gospodine zastupniče. a svi mi ovdje, a pogotovo mi ovdje u Saboru jako dobro znamo kako se kadriralo u pravosuđu. Svi mi znamo tko je gospodo imao dominantan utjecaj od 21 godine tzv. demokracije zašto ja kažem tzv. jer više ne možete biti sigurni da li će vas televizija suditi ako nešto kažete za govornicom ili neće, znači 17 godina je bio na vlasti HDZ-e, 4 godine je bila na vlasti opozicija. A oni koji su na vlasti, jasno da su kadrirali i oni su ti koji su birali uz sve jasno zakonske uvjete koje je netko trebao ispunjavati često su pojedinci morali ispunjavati i one stranačke kriterije. I onaj tko to nije spreman priznati ja mislim da taj glumi pred čitavom hrvatskom javnošću. Međutim, i to treba naglasiti, ima apsolutno poštenih, ima profesionalnih, ima neovisnih i državnih odvjetnika i tužitelja i da ne nabrajam sve dalje. I to ne može biti sporno ali je činjenica ljutili se ili ne ljutili se pravosudni djelatnici da ima i onih koji su zavisni i od politike, ha Boga mi i od kapitala što je jednako loše ako ne i gore. Međutim, isto tako se usuđujem kazati. Ako se pravosuđe instrumentalizira to će biti povratak u sedamdeset i prvu ali posljedice ove 2000. ili 2001. biti će i gore od sedamdeset i prve jer je tada zemlja bila koliko toliko na vrhuncu hajde da kažem ekonomske moći, razvoja, a danas je na dnu. Tada se stradavalo zbog izgovorene riječi, a danas se šta ja znam evo taj princip pokušavaju režimski mediji ponovno instalirati. Ali umjesto da se i sami bore protiv kriminala, lopovluka i svega ostalog. Ja stalno ponavljam, čovjek može pogriješiti međutim ne smije uzeti. I taj princip bi trebali razumjeti između ostalih upravo i naši tužitelji i pa ja ću reći i suci. Čovjek može pogriješiti, uzeti naprosto ne smije. Koliko je, ne znam recimo presuda palo samo, recimo sucima ili optužnih prijedloga državnim odvjetnicima. Jednako tako i u politici, pogotovo u izvršnoj vlasti. Ljudi ponekad mogu pogriješiti i to treba ponekad i razumjeti, ali ukrasti jasno nitko ne smije. I to je naprosto bit. Međutim, ono što je bilo na djelu zadnjih godina u ovoj zemlji sve se svodilo na jedno bezobrazno otimanje novca. I što danas pojedinci više pričaju o borbi protiv korupcije to su sefovi im puniji puniji crnog ili tajnog ili ne znam kako ću ga nazvati novcem. Meni je posebno drago da je ovaj članak od tih 80000 prisluškivanih građana u Republici Hrvatskoj državni odvjetnik demantirao. Jer kada bi tome bilo tako to bi doista bilo gore i od onog Rankovićevog vremena. Iako se na nešto slično recimo danas pozivaju naši biskupi, pa su ovaj lopovluk koji je danas na djelu kroz kroz "Iustitia et pax" pripisali komunistima, Titu, ne znam sedam sekretara skoja i tome slično. Da vidite gospodo oni su krivi, sustave a nisu stvorili sustave, a nisu krivi oni koji su privatizirali te sustave. Oni su krivi za jednu INA-u, za jednu Plivu, a ne oni koji su ih ne znam opelješili. No, ako je ta teza nategnuta dobro je da su ja ću reći počeli služiti ako ništa drugo mise za oporavak hrvatskog gospodarstva jer to je jedino konkretno što se u ovoj zemlji dogodilo od 1.7. na ovamo kada je riječ o gospodarstvu. Međutim, pustimo sada šalu na stranu. Zašto to govorim? Za gospodarski slom gospodo ove zemlje u velikoj mjeri je kriva i ova klima u javnosti. Nitko nije spreman na zaključenje bilo kojega posla bez recimo prethodnog mišljenja Državnog I za razliku od onog dijela gdje crkva sve svaljuje na komuniste i 7 sekretara skoja, Tita itd. jedan dio je ovo iustitia et pax pogođen, a to je ovaj koji se kaže da ako vlast obećava uhićenja i procese oporba još više uključenja i procesa, ako mediji donose presude i vode procese ljudima tada je rezultat društvena nesigurnost koja rađa političku nestabilnost, pravnu nesigurnost i gospodarsku stagnaciju. Nitko gospodo zbog ovoga straha koji danas tinja u javnosti ništa ne radi, a bez da javni sektor počne nešto raditi, niti ova zemlja se gospodo neće pokrenuti. Jasno je to svi mi vidimo u zadnjih poglavito sedam, osam godina sve je bilo na prodaju. I vladine odluke, možda i prije, i pojedini zakoni. Na primjer oni koji su omogućavali pa možda i sudske presude i javni natječaji i televizijske emisije na HRT-u itd. itd. Međutim, što ja želim sada isto tako reći. Da li će Državno odvjetništvo, tj. da li je ono spremno za posao recimo svih poslova, nešto što nadilazi ja bih rekao i institucionalnu korupciju, a to je da li Državno odvjetništvo na primjer može sprovesti temeljem novog Ustava reviziju pretvorbe, tj. obračunati se sa tim sa tim ratnim profiterstvom. Ja to sumnjam da itko sumnjam da će to napraviti, a isto tako sumnjam da je itko recimo za rata ako je bio pogotovo okupiran vođenjem trupa u pet ili šest godina na kraju mogao izgraditi sustav kojega je potom prodao za jednu milijardu kuna. Što ako je na primjer gospodine državni odvjetniče Jovica Stanišić za rata ili poslije rata bio glavni diler neke robe u Srbiji, a taj Stanišić je bio šef njihove tajne policije. Da li će se ta ponašanja revidirati? Da li je to ratno profiterstvo? Što je to? Jasno ništa se neće dogoditi ni od revizije pretvorbe, ni zbog ratnog profiterstva i tome je naprosto tako. Za to nije spremna politika, to ne može sprovesti Državno odvjetništvo, sudovi itd. itd. Pa će se i dalje baviti i treba se ovim strvinarima koji su doslovce opeljušili državni proračun. Ja se usuđujem čak kazati da se 2003. više otimalo nego se je otimalo kroz institut pretvorbe, iako smo s druge strane dopustili da oni kroz pretvorbu postanu stupovi društva ovi koji su to radili kroz javne sustave jasno ni na koji način ne smiju postati. Jednom riječju, onaj tko je za sebe svoje uzeo jednu kunu neka odgovara. Svatko može pogriješiti, uzeti nitko za nikoga ne smije. E sada, sad dolazimo do onoga što hrvatsku javnost možda najviše zanima. Ja tvrdim gospodo ne smije se sve ni na gospodina Sanadera svaliti, jer gospodin Sanader sam nije mogao voditi i Vladu i voditi HDZ i voditi državu i svako javno poduzeće i carinu i HRT i voditi ministarstva i kontrolirati ne znam sindikate i voditi Jadranku i preko ne znam koga nadzirati i kontrolirati pravosuđe.

Držite se teme i nemojte iskakati van iz teme. Ja vrlo široko pustim da se govori o toj temi, ali ovo što ste sad počeli to zaista nema nikakve veze s temom. I molim vas držite se teme i na taj način raspravljajte. Molim vas lijepo, a ovo je tema izvješće o radu Državnog odvjetništva, i vi o tome raspravljate. Izvolite nastavite. naknadno uključen./… Da nam državni odvjetnik da informaciju, o čemu je zapravo riječ, jer riječ je o bivšem premijeru, čovjeku koji je dva puta doveo na čelo ove zemlje HDZ, Uvaženi zastupniče, upozoravam vas ponovno da se držite teme, bit ću vam prisiljen izreći opomenu. Nemojte to činiti, držite se teme i nemojte na taj način raspravljati. Izvolite. Imam pravo reći, svako ima pravo na jedan fer naprosto od suđenje, a ne dezavuiranje i tome slično. Ono što gospodo javnost izuzetno zanima da li oni u zadnje vrijeme koji dobijaju oprosnice, vraćaju novac kojega su oteli ili će im novac ostati, ili će im imovina ostati, ili će oni sa time još povećati ta svoja ta svoja dobra koja onako zasigurno nisu manja, a nisu stvorena i ne pripadaju od rada. A da li će onda oprosnica eliminirati kaznu da se vrati tako otet novac, sigurno ne bi bilo bolje u ovoj zemlji, ali bi bilo lakše naprosto mnogima. I sada isto tako neću se baviti ovim, tim novcima tko pušta vijesti itd., ali strana 77, gdje se između ostalog govori sljedeće, da je ukupna vrijednost parničnih predmeta ili sporova koje smo imali u radu, u zastupanju na temelju zakona bila oko 15,8 milijardi kuna. Ukupna vrijednost predmeta spora u predmetu u kojem je Republika Hrvatska tužitelj bila je nešto ispod 3 i pol milijardi kuna, ili 21,5% od ukupne vrijednosti. Ukupna vrijednost predmeta spora ili visina potraživanja prema Republici Hrvatskoj kao tuženiku iznosila je 12,4 milijarde kuna u parničnim predmetima primljenim primljenim tijekom 2009. godine u kojima je zastupano itd., tu se sad spominje ova cifra od 3,7 milijardi kuna. Po kojoj se to osnovi Hrvatska tuži za 12,4 milijarde kuna? Neka se to riješi pozitivno u korist tužitelja, ne daj Bože mi smo bankrotirali. Što je to, što su te tužbe …/Ne razumije se./… koje recimo tuže državu, pa onda im država pokloni Liburniju itd., itd. Ono čega ima previše isto tako su potraživanja države, cirka 16 milijardi kuna, ljudi ne podmiruju obveze, gurnu tvrtku u stečaj ili je likvidiraju ili je stave u stanje mirovanja i sada s druge strane nekom novom tvrtkom nastavljaju poslovanje, dok neki Istrijani Istrijani bi rekli one moraju to jasno plaćati. Radni sporovi, strana 51, vidimo da je to ključ u nagodbi, dobro je. Ajde ako se čovjek s državom u nečemu može nagoditi. Ali za kraj IDS će prihvatiti ovo izvješće, ali neka Državno odvjetništvo bude apsolutno autonomno, neka pravosuđe jasno bude neovisno, a ljudi imaju prava sumnjati u nepristranost, jer vidi se da se nikada ne dira u ekipu na vlasti, već samo u ekipe oko vlasti, ili one koje su izgubile poziciju naprosto na vlasti. Sve u svemu mi, ja osobno dajem podršku i ovome izvješću i državnom odvjetniku i ponavljam još jednom čovjek uvijek može pogriješiti, pogotovo kad je u izvršnoj vlasti, ali uzeti ne smije, a onaj tko je uzeo taj doista treba za i one buduće odgovarati. Zahvaljujem. Ja molim iz naredne govornike da se drže teme, toleriram da se i govori nešto što je u kontekstu teme, ali molim vas ipak držimo se teme, tema je jasna, izvješće je pred nama. …/Upadica se ne razumije./… Molim vas, uvažena zastupnice nemojte dobacivati. Smirite se, bute došli na red. A sad je na redu. Imamo tri ispravka netočnih navoda. Prvo je uvažena zastupnica Đurđa Adlešić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Želim ispraviti netočan, ali i nevjerojatan navod, s obzirom na prostor u vrijeme u kojem živimo, koji je glasio nikog ne zanima nasilje u obitelji nego bivši dužnosnici. To je potpuno netočno kolega Kajin, jer su sigurne kuće prepune pretučenih žena, žena koje trpe ekonomsko nasilje, isto tako su pune djece, zlostavljane djece, i ne mogu vjerovati da ste zaboravili i nedavni slučaj gdje je od očeve ruke stradalo jedno dijete. Ja se iskreno nadam da ste vi u žaru borbe za medijski prostor svjesni da ste pogriješili i da niste ovom izjavom nanijeli štetu pokušaju da se osvijesti postojanje takvog nasilja i da se ono prijavljuje. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Drugi ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Iako nastup kolege Kajina spada doista u kajinpedijske fenomene, dopustite mi da ispravim netočan navod, kad je kazao da su biskupi kazali da su za sve krivi komunisti i sedam sekretara …/Ne razumije se./… Nisu to kazali, nego su kazali da su za puno toga krivi i oni. S druge strane krivi su kolege Kajin zbog toga što su uspostavili neljudski, nedemokratski sustav, i biskupi su u svojoj izjavi doslovno napisali da je to stvar naslijeđenog mentaliteta koji se mora mijenjati. čistite dvorište u kojem živite, sjetite se Istre i svih onih kriminala u kojem je vaša stranka također sudjelovala i koji još nije razriješen, i nemojmo dopustiti da dijelimo se na naše i vaše, i nemojmo prihvatiti takav način razgovora i rasprave kad se dira u naše pa makar bili oni i komunisti. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris gospodin Kajin da je bivši premijer Sanader kontrolirao sindikate. To je netočno. A točno je to da upravo vlast u Istri pokušava kontrolirati trenutno trenutno medije u Istri i sve kontrolira. A mislim da bi on kao zastupnik koji predstavlja Istru, trebao se zabrinuti i pitati ako se iz izvješće može iščitati da je kriminal u Hrvatskoj najrasprostranjeniji u Istri na 100 tisuća stanovnika, a on upravo predstavlja Istru. Možda i on kontrolira taj kriminal. Nastavljamo raspravu po klubovima. Na redu klub HNS-a, HSU-a uvažena zastupnica Vesna Pusić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine državni odvjetniče, kolegice i kolege. Naravno da je ove godine Izvješće o radu državnih odvjetništava u posebnoj atmosferi i raspravlja se u Parlamentu u posebnoj atmosferi jer se dogodilo nešto o čemu smo govorili u svim ranijim ili u raspravama o svim ranijim izvješćima o radu državnih odvjetništava, a to je da kad se radi o korupciji i zlouporabi položaja da mora se doseći do glave, a to znači do najviših vrhova politike i to se sada i dogodilo i događa. Dakle, jedan element tog drukčijeg ozračja je činjenica da se došlo do najviših dužnosnika ili bivših dužnosnika ove Vlade i javnih poduzeća. Drugi je pitanje stava, nažalost, prema samoj osobi Glavnog državnog odvjetnika za ili protiv. Pa moram reći u ime kluba HNS-HSU-a mi smo kad se raspravljalo o ponovnom izboru gospodina Bajića za Glavnog državnog odvjetnika rekli temeljem naravno onog što smo smatrali da je vjerojatno bilo u prošlosti situacija kad je vršen politički pritisak ne u pripremi slučajeva, ali u izboru slučajeva koji su se procesuirali. Po našem mišljenju promjena u Zakonu o kaznenom postupku svakako je omogućila Državnom odvjetništvu i državnim odvjetnicima da postupaju na drugačiji način, ali ta promjena u Zakonu o kaznenom postupku nije uzrok promjene političke volje nego je rezultat promjene političke volje. I smatramo da je, mi smo tom prilikom bez obzira na određene rezerve, glasali za ponovno imenovanje gospodina Bajića, jer smo mislili i ocijenili da u svom radu ima kvalitete i sposobnosti koje su u situaciji u kojoj naročito u situaciji u kojoj je zaštićen od neposrednih političkih pritisaka koje mu daju i statistički prvorazredne rezultate. Ako samo gledate na činjenicu koliko slučajeva koji su pripremljeni od Državnog odvjetništva je faktički stajalo, odnosno dobiveno na sudu. Dakle, očito ne radi se baš samo ovdje o dobroj volji i političkom stavu, radi se o sposobnosti da se slučajevi s kojima se izlazi pred sud faktički pripreme. U tom pogledu ocjena kluba HNS-HSU-a je kad gledamo Izvješće za 2009. godinu, a i kad gledate malo detaljnije statističke pokazatelje koji su u tom izvješću u onom trenutku kad je i zakonski, a i praktično pritisak na Državno odvjetništvo popustio, politički pritisak na Državno odvjetništvo popustio, Državno odvjetništvo je po našoj ocjeni, a budući da govorimo o 2009. počelo počelo raditi prvoklasno. I taj posao mi nećemo ometati, obrnuto podržat ćemo ga. Taj posao smatramo ključnim i jednom od katarzi Hrvatske i kao društva i kao države i smatramo bez završetka tog posla za nas nema napretka. Dozvolite da u ime kluba HNS-a, HSU-a kažem 4 ili 5 stvari koje se odnose neposredno na samo Izvješće, iako je očito da su ove druge stvari u ovom trenutku sigurno u fokusu pažnje. Pet stvari na koje želim upozoriti. U samom Izvješću govori se o opremljenosti državnih odvjetništava za istrage i ispitivanja, odnosno za nove nadležnosti koji su dobili novim novim odredbama u Zakonu o kaznenom postupku. I očito je potpuno da Državno odvjetništvo je vrlo slabo ili nikako opremljeno da bi moglo ispuniti te svoje zadaće. To je između ostalog i naša zadaća. Dakle, to je zadaća i ovog Parlamenta da se omogući Državnom odvjetništvu da funkcionira u skladu sa zakonom, odnosno da ima opremu i ljude s kojima će te svoje nadležnosti moći obavljati. Po našem mišljenju mogućnost Državnog odvjetništva da provodi istrage i ispitivanje svjedoka i prikupljanje dokaza je izuzetno važna komponenta i zadaća Državnog odvjetništva koja je nova, ali koju ono mora biti u stanju ispuniti. Dakle, mora imati ljude i opremu s kojim to mora raditi. I to je nešto o čemu treba voditi računa kad se bude raspravljalo o državnom proračunu. Jer dva su načina na koji možete spriječiti Državno odvjetništvo da to radi. Jedno je da mu to ne omogućite zakonom ili da mu zabranite zakonom, a drugo je da mu ne date novce i ljude da to radi. Oba dva su jednako efikasna. Druga točka na koju bih htjela upozoriti je da u ovom Izvješću ili iz ovog Izvješća se vidi da postoji problem ujednačenosti rada državnih odvjetništava u različitim dijelovima Hrvatske. Ono se u ovom Izvješću naprosto konstatira. Pa tako ako pogledate podatke, ako živite u Istri imate četiri puta više šanse da budete prijavljeni DORH-u nego ako živite u Požeškoj županiji recimo. ako ste već prijavljeni u Puli imate dvostruko veću šansu da će prijava protiv vas biti odbačena, nego ako vam se to dogodi na primjer u Međimurju, odnosno u Čakovcu. 51% u Puli, 26% u Čakovcu. U Zagrebu ćete čekati 12 puta duže da se riješi prijava protiv vas nego što ćete čekati u Čakovcu. U Zagrebu 120 dana, u Čakovcu 10 dana. Najviše šanse da vas ne osude imate u Sisku, više od 20% a najmanje šanse da vas ne osude imate u Varaždinu 3%. ako vas već osude najbolje da vam se to dogodilo u Gospiću, jer će se tamo tek u 9,6% osuđujućih presuda izreći zatvorska kazna. U Varaždinu se pak zatvorska kazna dosuđuje u 26,4% osuđujućih presuda. U Zagorju imate 7 puta veću šansu da vas oslobode, nego što to imate u Međimurju. Ako ste se žalili na presudu najbolje da vam je presuđeno u Vukovaru, jer imate dvostruko veću šansu da vam se uvaži žalba nego ako vam je presuđeno i žalili ste se u Zagrebu. Ovi podaci očito govore o neujednačenosti pozicije, odnosno neujednačenosti i rada državnih odvjetništava, a kroz to onda i o nečem što je malo više od tehničkog pitanja, a to je nejednak položaj građana Republike Hrvatske pred pravosudnim institucijama, a to je naravno puno veći problem od ovog koji bi možda na prvi pogled mogao izgledati samo tehnički, pa je pitanje kluba HNS-a i HSU-a glavnom državnom odvjetniku kako to komentira, odnosno da li se tu nešto poduzima i da li će se poduzeti, da li treba našu pomoć u tome na neki način, da li se to može ujednačiti ili postoje možda neki drugi razlozi za ovako neujednačenu sliku funkcioniranja državnih odvjetništava kako nam je u ovom Izvješću koje je pred nama direktno pokazano. Treća točka na koju bih htjela upozoriti u ime kluba HNS-a, HSU-a je pitanje racionalizacije državnih odvjetništava. Ovdje se o njoj govori, ona se spominje. Ali nigdje se ne govori o tome da li je po mišljenju Državnog odvjetništva ona dobra ili loša. Drugim riječima da li ona doprinosi kvaliteti i lakšem radu državnih odvjetništava ili ne i pod kojim okolnostima eventualno bi ona bila jedan doprinos, a pod kojim predstavlja poteškoću. Pa mislim da bi bilo dobro da državni odvjetnik nešto u tom smislu komentira. Četvrta točka. Mislim da je ovdje već spomenuta. Odnosi se na zastupanje državnih tijela pred sudovima u kojim Državno odvjetništvo zastupa državu kao tuženika. U parničnim predmetima izgubljeno je dvostruko više sporova nego što je dobiveno. Međutim, kad gledate vrijednost dobivenih sporova, sporovi koje je država dobila su deset puta vredniji od onih koje su dobili građani kad su ušli u spor sa državom. Ja mislim da bi to zaslužilo određeno obrazloženje kako je moguće da je država izgubila dvostruko više sporova nego što je dobila, a istovremeno je dobila deset puta veću materijalnu vrijednost u sporovima koje je dobila nego nego što su dobili građani u onim sporovima koje su oni dobili. Ali pretpostavljam da će o tome također državni odvjetnik nešto moći reći, obzirom da smo mi tu između ostalog naravno predstavnici građana. To je tema koja nas u najmanju ruku u ime kluba HNS-a, HSU-a interesira. I peta točka. U ovom trenutku vjerojatno objektivno govoreći najvažnija barem momentalno. Klub HNS-a HSU-a smatra, a smatram to potrebnim ovdje reći u prvom redu obzirom na rasprave koje su se pojavile u javnosti. Smatra važnost novog instituta oprosnice, odnosno pokajnika. Prvorazredno nema načina i kao što ste vidjeli nije bilo načina da se dođe do najkrupnijih riba a to je ključno za borbu protiv korupcije, ključno za stvaranje anti koruptivne klime u Hrvatskoj i ključno za novi početak, a to je ono što nam treba. Nema načina da se dođe do krupnih riba bez instituta oprosnice. To je instrument bez kojega se korupciji neće, bez kojeg se korupciji u Hrvatskoj neće stati na kraj. I zato smatramo u ime kluba HNS-a, HSU-a naročito važnim podcrtati važnost instituta oprosnice jer smatramo da je važno da svima dođe do svijesti da ukidanjem instituta oprosnice oprašta se najvećim ribama i ne treba u tome imati nikakvu dilemu. I klub HNS-a, HSU-a smatra da je neophodno u ovom trenutku čvrsto stajati na toj točci. Podaci u Izvješću pokazuju jasno naročito na stranici 35. kad gledate strukturu kaznenih djela, komparaciju između 2008. i 2009. da u odnosu na 2008. sve vrste kaznenih djela u 2009. padaju osim zlouporaba službenog položaja. To nije zato što se zlouporaba službenog položaja najedanput sad počela događati, nego zato što joj se sad počelo procesuirati, a i zato što postoje formalni instrumenti koji to omogućavaju. I dozvolite mi da završno u ime kluba HNS-a, HSU-a kažem da u Hrvatskoj se na žalost dosta rijetko a naročito u javnim poslovima dobivaju priznanja kad počnete stvarno dobro raditi svoj posao. Obično priznanje i najveća priznanja dobivaju oni koji paradiraju ili voze između rada i nerada, između dobrog i lošeg rada svog posla. Ti nekako su svima najprihvatljiviji. Klub HNS-a, HSU-a smatra gospodine državni odvjetniče da ste vi i vaši suradnici u 2009. dobro radili svoj posao.

Sada ćemo prekinuti raspravu. Nastavljamo sa sjednicom u 15,00 sati. Prvi je na redu klub HDSSB-a, uvaženi zastupnik Dinko Burić. Hvala lijepa.